Objedinjeno ćemo raspraviti kako smo to i najavili dvije točke. - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o otvorenim investicijskim fondovima s javnom ponudom, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 721; - Konačni prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o alternativnim investicijskim fondovima, hitni postupak, prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 719; Predlagateljica oba prijedloga zakona je Vlada Republike Hrvatske. Prijedloge akata ste primili. Sukladno članku 204. Poslovnika hitni postupak objedinjuje prvo i drugo čitanje, a amandmani se mogu podnositi do kraja rasprave. Raspravu su proveli za oba zakonska prijedloga Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun. Izvješća ste primili na sjednici. Pitam, želi li predstavnik predlagateljice dodatno obrazložiti prijedloge? Zamjenik ministra financija poštovani Igor Rađenović, pred nama su dakle dva zakona koji su stupili na snagu sa pristupanje EU sa 1.7.2013., dakle u sklopu integracija Republike Hrvatske u EU. I sad su I sad su primljeni onakvi kakvi su bili integralno i sada zbog usklađenja sa novom direktivnom 14 iz 2013. usklađujemo određene odredbe. Osnovni cilj ovoga usklađenja i ovih izmjena i dopuna oba ova zakona je smanjenje prevelikog oslanjanja i otvorenih investicijskih fondova sa javnom ponudom, dakle i alternativnim investicijskih fondova, na kreditne rejtinge koji utvrđuju rejting agencije a prilikom ulaganja u dužničke financijske instrumente te se ovim prijedlogom zakona od njih zahtjeva i vlastita procjena kreditne sposobnosti izdavatelja takvih instrumenata. Dakle, ovim se zakonom obavezuje i otvorene investicijske fondove sa javnom ponudom i alternative investicijske fondove da same moraju utvrđivati, mjeriti i upravljati rizicima. S druge strane HANFA se ovlašćuje da nadzire primjerenost procesa te procjene kreditne sposobnosti iako je uspostavlja pojedino društvo za upravljanje kao i politike upravljanja rizicima koje se odnosne na ulaganja. Prema potrebi ukoliko tako odluči HANFA može zahtijevati i korekcije politika vezane uz procjene rizika kod ulaganja. To je osnovna odredba, i osnovni cilj, i osnovna misija same direktive i kažem ovo je dosta širok i kompleksan zakon, stručan zakon, mnoge odredbe ovoga zakona zapravo ispunjavaju taj … /Govornik se ne Ako govorimo o samo otvorenim investicijskim fondovima, osnovno što se ovdje mijenja su izmjene i dopune kojima se definiraju osnovne i pomoćne djelatnosti društva za upravljanje. U osnovne djelatnosti iz pomoćnih prebačeno je tak osnivanje i upravljanje dobrovoljnim mirovinskim fondom. Ako je to dozvoljeno prema propisima koji uređuju osnivanje i poslovanje dobrovoljnih mirovinskih fondova. Također, i u osnovnu je djelatnost dodano i u upravljanje fondovima osnovanim prema posebnim zakonima primjerice Fond Hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji. Odredbe zakona su dodatno prilagođene, one odredbe zakona koje se odnose na dozvoljena ulaganja te ograničenje i prekoračenja, ograničenja ulaganja otvorenih investicijskih fondova a usklađene su sa smjernicama Europske agencije za nadzor vrijednosnih papira i tržišta kapitala poznatije kao ESMA. Nadalje je, kada govorimo o otvorenim investicijskim fondovima sa javnom ponudom jasnije propisano i računanje izloženosti i napajajućeg otvorenog investicijskog fonda sa javnom ponudom, a u nadzoru i to je bitno, i to se odnosi na oba dakle oba ova tipa investicijskih fondova, ali nadzor koji provodi HANFA može sudjelovati i revizor, i neka druga osposobljena stručna osoba no ne više na način da imaju jednake ovlasti i jednake odgovornosti kao što to imaju i ovlaštene osobe HANFA-e. Dakle, HANFA može zahtijevati podatke u cilju dakle i provođenju svoga nadzora ne samo od osoba koje su subjekti nadzora ili s njima povezane osobe već i od drugih osoba ili subjekata koji mogu imati informacije korisne ili potrebite za postupke provođenja nadzora. Dakle, jačamo ovlasti HANFA-e. Toliko o promjenama što se tiče Zakona o otvorenim investicijskim fondovima. Kada govorimo o alternativnim ovdje se djelatnosti društva alternativnih investicijskih fondova je na neki proširena, gospodine predsjedniče ja sam dobro koncentriran ali molim vas razumije./… možda to vani učine. Hvala vam lijepa. Dakle, kada govorimo o alternativnim djelatnostima njihova je proširena i to na način da mogu obavljati dvije nove djelatnosti i Zakon o tržištu kapitala, upravljanje portfeljima i investicijsko savjetovanje. Dodatno je uveden i institut malog društva za upravljanje alternativnim investicijskim fondovima koji ima nešto manje organizacijske i druge zahtjeve te može trećim osobama delegirati poslove bez obavještavanja HANFA-e. Jedno tehničko pitanje a to je da je jasnije propisano izdavanje potvrde o stanju udjela a ne kao dosad u sjecanju udjela i to na zahtjev ulagatelja u roku od 7 dana budući je praksa pokazala da je potvrda o stanju udjela puno potpuniji i korisniji podatak. Još jedna promjena je dodatno usklađenje postupanja depozitara u odnosu na poslove skrbništva te je on dužan voditi i vlastite evidencije novčanih sredstava na transakcijskim računima. I kako što rekoh kod otvorenih i za alternativne važi da u nadzoru osobe revizori i druge stručno osposobljene osobe imaju nešto manje ovlasti nego same ovlaštene osobe Hrvatske agencije za nadzor financijskih institucija poznatije kao HANFA. Evo kolegice i kolege to bi otprilike bile izmjene u ova dva zakona i u ime predlagateljice Vlade Republike Hrvatske molim vas da i prihvatite ove izmjene. Hvala lijepa. **Stazić, Nenad (SDP)** Zahvaljujem. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. U ime kluba HDZ-a govorit će poštovani zastupnik Đuro Popijač. Izvolite. **Popijač, Đuro (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, gospodine zamjeniče ministra, kolegice i kolege. Dakle, ovdje smo čuli da se radi u biti o tehničkim usklađivanjima ovih dvaju zakona s direktivama EU. No, evo valja iskoristiti priliku i prokomentirati par činjenica i okolnosti u kojima se i donose ove promjene ali generalno i za stanje tržišta kapitala u Hrvatskoj. Kao što smo čuli, glavni razlog promjena kako je predlagač obrazložio su izmjene u Zakonima o otvorenim investicijskim fondovima s javnom s javnom ponudom i alternativnim fondovima a navodi se potreba da se ugrade dodatni mehanizmi, procjena rizika za ulaganje i nameće se obveza fondovima uspostava vlastitih procjena kreditnih sposobnosti, i procjena rizika kako se ne bi previše oslanjali na kreditne rejtinge raznih agencija za procjenu kreditnih rejtinga a sve to u cilju zaštite ulagača. E sad, trebamo se pitati što to znači, kako sad to. Ovo je Europska direktiva i tim više. Dakle, kada financijske institucije planiraju kredit, kada kreditiraju države, poduzeća visoke kamate opravdavaju upravo lošim kreditnim rejtingom države ili samo poduzeće u toj državi i tada vjeruju u procjene kreditnih agencija. I upravo neizdrživo visoke kamate za hrvatsko gospodarstvo, banke u Hrvatskoj opravdavaju visokim kreditnim rizicima koje nam ustanovljavaju te kreditne agencije. I kako sada trebamo ili moramo tumačiti ovu namjeru, dakle da rejting agencije su dobrodošle kada se treba nametati visoke financijske i kamatne obveze po danim kreditima na temelju upravo tih loših procjena kreditnih agencija. A kada se radi o financijskim institucijama, dakle koje uspostavljaju investicijske fondove, tada oni moraju dodatno uspostaviti svoje odjele, odjele, svoje sisteme i svoje mehanizme za ocjenu i procjenu određenih rizika kako ne bi previše vjerovali tim kreditnim agencijama. Ovdje naravno vidimo jednu dvoličnost i držim da inače što se vjerojatno i možemo sami uvjeriti unazad nekoliko godina da su kreditne agencije u suštini i u svrhu određenih manipulacija svjetskih centara financijske moći, ali kada se radi o njima, onda treba onda treba očito dodavati i dodatne mehanizme jer im ne bi trebalo previše vjerovati. Što se tiče razvijenosti tržišta kapitala u Hrvatskoj, nažalost i na ovom području možemo konstatirati jednake trendove kao i svim drugim segmentima gospodarskog života u Hrvatskoj, dakle tržište kapitala gotovo i da ne postoji. Ne znam da li se možemo sjetiti da li je u zadnje 3 godine došlo di bilo kojeg ili ijednog barem …, bilo na hrvatskoj burzi ili bilo gdje drugdje, prometi su izuzetno mali i vrte se uglavnom unutar nekoliko kompanija koje su … na burzi i financijsko tržište gotovo pada, osim u bankovnoj industriji, dakle bankovnog sektora da ne sudjeluje u poticanju gospodarskog života u Hrvatskoj. Naše financijske tržište i dalje je bankocentrično, vidimo da ljudi i dalje najradije eventualni višak svog novca drže u bankama bez obzira o kojoj kamati na štednju se radi što samo govori, dakle i prema podacima da i dalje depoziti u bankama rastu, da u Hrvatskoj ne postoji niti najmanja volja i da je gotovo potpuno zamrla bilo kakva želja i vjera za bilo kojim oblikom investiranja. Pa tako i investicijske fondove, pa tako recimo i nekretnine ili ljudi su potpuno izgubili bilo kakvu ambiciju, zapravo ne vjeruju, strah ih je da ulaze u bilo koju poslovnu avanturu, a sve je to posljedica naravno katastrofalne gospodarske politike i stanja koja se dogodila unazad 3 godine. Inače prema podacima HANFA-e danas u Hrvatskoj djeluje 77 otvorenih investicijskih fondova. Ti fondovi s javnom ponudom osnivaju se isključivo s ciljem zajedničkog ulaganja imovine, prikupljanje javnom ponudom udjela u fondu u prenosive vrijednosne papire ili druge oblike likvidne, financijske imovine i poslije po načelima … rizika. S druge strane alternativni investicijski fondovi osnivaju se kako bi se ostvarili definirani investicijski ciljevi. I mogu primjenjivati vrlo specifične alternativne netradicionalne strategije ulaganja. Putem ulaganja u alternativne investicijske fondove, investitori na jednostavan način mogu investirati u vrlo posebne strategije, kreirane su za uzak krug investitora, primjerice ulaganje u energiju, prirodne resurse i druge. Koliko zaista ovaj segment financijskog tržišta može sudjelovati u gospodarskom oporavku uopće? Dakle, sigurno najviše putem tzv. alternativnih investicijskih fondova. U Hrvatskoj imamo primjer i barem pokušaj takvoga stimuliranja ulaganja, a to su osnivanje fondova za gospodarsku suradnju 2011. godine kao dio paketa sveobuhvatnog gospodarskog oporavka. Ti fondovi za gospodarsku suradnju imali su namjeru da uz ulaganje privatnog kapitala i države investiraju u poduzeće koje imaju potencijal rast, a ne mogu pristupiti kapitalu, odnosno financiranju od strane banaka. No međutim, primjeri kojima smo svjedočili zadnje 3 godine, vidimo da to baš i nije tako, a … primjer je fond gospodarske suradnje koji je uložio 50 milijuna kuna novca poreznih obveznika u jednu banku. Sa tom namjerom fondovi za gospodarsku suradnju nisu bili osnivani i to nije bila namjera. Naravno, ta banka je nedugo nakon toga otišla u stečaj. S čim se može opravdati takav vid ulaganja i ponašanja na financijskog tržištu? U zadnje vrijeme isto tako događaju se akvizicije putem investicijskih fondova, čudne akvizicije ovih fondova za gospodarsku suradnju koji ne pretpostavljaju ulaganje u novu proizvodnju, u nove dodane vrijednosti nego se radi o preprodajama i to je zapravo jedna dezavuacija onoga što je bila dobra namjera i za što je i država bila spremna ulagati novac poreznih obveznika. treba spomenuti ono kao najizdašniji budući izvor kapitala za hrvatsko gospodarstva to su naravno premda nema direktne veze sa ovim ali ima u konačnosti sa fondovima EU. Ovdje smo već zadnjih dana dosta često spominjali katastrofalno stanje u pogledu privlačenja fondova EU u proteklim godinama naročito nakon ulaska u EU. Mi imamo situaciju da smo potpisali partnerski sporazum i potencijalnih 10 milijardi eura za period od 2014.-2020.imamo situaciju da je to jedino što je učinjeno, dakle jedini dokument koji je pripremljen, potpisan i odobren je upravo to ali to je tek početak. Mi imamo situaciju da je regionalni razvoj dokument, program regionalnog razvoja doživio debakl, 377 primjedbi, da ne znamo kada će se objavljivati natječaji i da ne znamo kada će se uopće i na ta pitanja uporno ne dobivamo odgovore ovdje od strane predstavnika Vlade i ne znamo kada će se pripremiti ostala dokumentacija i operativni programi i pravilnici i sve ono što je preduvjet. I kako da se sada poduzetnici pripremaju za privlačenje ovih sredstava. Sa druge strane ako govorimo o 10 milijardi, da li je naše financijsko tržište, da li država išta učinila da se isto tako pripremi onaj dio kapitala koji ljudi nemaju. Dakle pretpostavlja se 50, 60 ili 70% povrata, a šta je sa onim ostatkom gdje je taj kapital, gdje je još 10 milijardi eura recimo samo za poljoprivredu 12 milijarde kapitala koje će morati imati svaki ulagač pored ovog što se očekuje od EU. Da li je financijska industrija ta, da li su banke, da li je država pripremila posebne programe i projekte i načine sufinanciranja, načine garantiranja ili bilo koji drugi mehanizam da se omogući povlačenje ovih sredstava. Mi samo govorimo da nam je to eto to na raspolaganju. A gdje su one sve poluge koje treba omogućiti gospodarstvu kao što to radi i Austrija, Poljska, Italija oni koji su vješti u tome da to ne bude upitno. Kako će neki mali gospodarstvenik koji već tako u problemima sa kapitaliziranošću uopće biti u stanju osigurati onaj svoj dio sredstava pored europskih fondova. dakle ako govorimo o 10 milijardi fondova mi barem još toliko moramo imati u nekakvom financijskom paketu da bi bili uopće u stanju i mogućnosti povući taj novac. Bojim se da onako kako se danas odnosi hrvatska Vlada prema tom tom nepripremljena u potpunosti nesposobna da pripremi odgovarajuće dokumente i Europe te dokumente vraća, a šta tek kada dođe ozbiljan problem i kada se to jednom i prihvati kada ćemo morati biti suočeni sa činjenicom da nema kapitala u hrvatskim poduzećima kod hrvatskog seljaka, kada ćemo se suočiti sa situacijom da se ne mogu dignuti krediti za onaj dio financirati koji investitor mora sam financirati i na kraju ćemo se čuditi kako nam opet ti novci propadaju i kako smo izgubili priliku za efikasan mehanizam oporavka hrvatskog gospodarstva. Mi ćemo prihvatiti ove izmjene zakona jer kažem to su tehničke primjedbe, ali ostaju mnoga daljnja otvorena pitanja. Hvala Zahvaljujem. Imamo dvije replike, prvo Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo. Pa kolega Popijač jedna velika zainteresiranost za rasprave o ove dvije točke najbolje govori koliko mi u Hrvatskoj uopće doživljavamo ove otvorene fondove i alternativne investicijske fondove. Međutim vrlo je interesantno nije bitno što ih mi doživljavamo tako kako ih doživljavamo nego koliko oni koji bi mogli sudjelovati u tom procesu proživljavaju. Dakle, Hrvatska je napravila zakonodavni okvir usklađen sa direktivama EU i što se dogodilo? praktički ništa. očigledno u Hrvatskoj nitko od onih koji imaju novce koji bi mogli dovući novce ne žele preuzeti rizik na sebe, sudjelovati u procesu gospodarskog oporavka RH naprosto svi čekaju da država nešto da i da onda svi handlaju sa državnim novcima. Pa tako bi znala i moja pokojna baka. Ali to je isto tako jedno pitanje na koje mi ne smijemo ovdje prešutiti u ovom Visokom domu kada raspravljamo o ovakvim točkama, da prozovemo sve one koji bi mogli sudjelovati u tome. i oni koji handlaju itekako sa novcima i hrvatskih gospodarstvenika i hrvatskih građana da se uključe u ove procese. Pa pogledajmo samo koliko je državnih obveznica Hrvatske kupljeno upravo od takvih fondova. Međutim vi ste potaknuli po meni jedno ključno pitanje, pitanje koje brine i državna poduzeća i jedinice lokalne samouprave, komunalna poduzeća, gospodarstvene dakle sve one koji žele sudjelovati u participaciji korištenja sredstava EU. Dakle od kuda će oni povući po povoljnim uvjetima onu vlastitu komponentu ili kako god hoćemo nazvati, em nisu educirani kako napraviti programe, em u ovom trenutku naprosto ne vide mogućnost kako doći do sredstava. I mi se zato vrtimo u jednom zatvorenom krugu, donesemo zakone, nažalost neki su pokušali iskoristiti neke stvari, a to smo vidjeli one novce za onu banku koja je propala na jedan sasvim drugačiji način. Ali stvarna pomoć gospodarstvenicima koji su propali i taj proces vlasničkog restrukturiranja koji nažalost u Hrvatskoj da nikako saživi i to je jedini način u principu kako će se to gospodarstvo oporaviti da se ide između ostalog i u vlasničko restrukturiranje. Odgovor na repliku poštovani Đuro Popijač. **Popijač, Đuro (HDZ)** Hvala lijepo. Kolega Šuker mislim da je tema svih tema s kojom bi se trebalo baviti jer u biti ono što nam preostaje upravo kada govorimo o europskim fondovima to je suočavanje sa činjenicom da ćemo biti u svakom segmentu spremni i u pogledu ustroja administracije i kapaciteta da uopće efikasno provede sve ono što će donosit se kao projekti i kao programi, što još s obzirom na stotine novih ljudi koji su došli po raznim agencijama i ministarstvima možemo pretpostaviti da su se već sada možda malo i priučili tome. Ali što će se dogoditi sa tom činjenicom kada se svi gospodarstvenici prvenstveno suoče sa istinom da nećemo moći dobiti u bankama kredite za financiranje onih vlastitih troškova koji neće biti ili priznati ili neće biti u povratu, pa čak i ono što je u povratu se mora financirati do momenta povrata. Dakle govorim ako je 10 milijardi barem još 10 milijardi se mora u financijskim tokovima kvalitetnih kredita, programa, što god, dakle jamstava osigurati. O tome uopće ne razgovaramo pa čini mi se niti na jednoj instanci. Bavimo se sad sa formom koja nažalost je sada najveća prepreka, dakle umjesto da imamo te programe već pripremljene, potpisane, donesene pred godinu dana mi sad dobivamo packe, ispravljamo pogreške i tko zna kada će se, dolazi Božić, Nova godina, administracija najavljuje raspisivanje natječaja, a svjesni smo da se to neće dogoditi jer jednostavno neće se to imati kad. Dakle što ćemo učiniti i čime ćemo zapravo osigurati da se zaista efikasno ti novci mogu povući i da to bude jedan od glavnih poluga i zamašnjaka za novi razvoj hrvatskog gospodarstva. **Stazić, Nenad (SDP)** Vrijeme. Druga replika, poštovani Stjepan Milinković. Što bliže temi molim vas. i uistinu je upitno kada će to bit moguće, kada će se moći realizirati. Ja sam govorio o tome i možda puno puta bio dosadan i tijekom ove godine sam puno puta upozoravao i volio bih da nisam bio u pravu. Volio bih da je u ovoj godini 2014. bilo moguće, ali evo nažalost prođe i ova godina. Ja želim reći da evo sa razine jedinice lokalne samouprave i okruženja iz kojega ja dolazim svaka jedinica ima projekata za sada spremnih. Mi ih imamo za svojih 5-6 milijuna kuna, da ne govorim o OPG-ima, da ne govorim koji željno čekaju, željno čekaju, jednostavno su u takvim jednim problemima, ali je točno ona vaša tvrdnja da što je s onim polugama koje trebaju pripremiti i pomoći da dođe do te realizacije kao što se događalo u zemljama u Poljskoj ili u ovim drugima koje su maksimalno iskoristile u tom dijelu. I mislim da svako kašnjenje u tom dijelu u nepovrat nosi jednostavno i ovu daljnje urušenu poljoprivredu i daljnje urušavanje i u konačnici u jedno takvo katastrofalno stanje koje više neće biti moguće izliječiti. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** Odgovor na repliku, Đuro Popijač. Hvala lijepo. Ali evo koliko mi govorili, upozoravali, vjerojatno malo ušiju koje bi to trebali čuti je i ovdje na kraju krajeva, ali inače ih ne zanima. Dakle da ponovimo, ono što je sad tragično da mi još uvijek nemamo temeljne dokumente usvojene, a već za razdoblje za vrijeme 2014., dakle govori se i opravdava se da ćemo mi te novce moći iskoristiti u sljedećim godinama, ali svake sljedeće godine dolazi toliko. Dakle to je trebalo biti napravljeno, nema tu opravdanja da smo mi u paketu sa 9 država koje su isto ali oni najbolje su to riješili i oni najbolje raspisali natječaj, najbolji već uzimaju novac. Dakle mi tu definitivno nismo odradili ono što trebamo. Ali i tu ste u pravu, sad svi oni koji na razini malih OPG-ova, na razini svojih gospodarstava očekuju fondove dočekat će ih jedna situacija da kad odu u financijsku instituciju tamo se zapravo prema njima ponaša kao da se ništa nije dogodilo, dakle opet će se očekivati dovoljna kapitaliziranost, raznorazne garancije, hipoteke, … vjerojatno i sve skupa pod hipotekama i poljubit će vrata i ići doma. Dakle to može biti najtragičnija sudbina svega ovoga, da od velikih očekivanja zbog nepripremljenosti mehanizama jednostavno u najvećoj mjeri ostanemo bez tog novca ili će to pokupiti ono što uobičajeno se događa veliki sistemi i još više monopolizirati čitavo područje agrara u Hrvatskoj. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu o ove dvije točke dnevnoga reda.